Уважаеми колеги, предлагам

допълнителна точка, която да разгледаме като точка втора от програмата за петък, а именно Законопроект за изменение на Закона за младежта. Необходимостта от неговото обсъждане в пленарна зала се диктува от направените структурни промени в Министерския съвет и необходимостта от ефективна работа на Министерството на младежта и спорта. с това Ви предлагам да гласуваме включването на тази точка в програмата. Пояснявам, че докладът на водещата комисия беше раздаден тази сутрин,

законопроект за изменение на Закона за младежта, внесен от Министерския съвет на 5 юли 2013 г.

Предложението за включване на точката в днешната програма е прието. Припомням, вчера приключихме с обсъждането и гласуването на т. 12 от седмичната програма, а именно Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

Ще припомня на народните представители, че вчера бяха направени промени в парламентарния правилник, които да осигурят въпросните проекти за решения за промени в няколко парламентарни комисии. Сега би следвало те да бъдат попълнени с числен състав от парламентарните групи. Вносителите на трите решения са господин Янаки Стоилов и господин Камен Костадинов. Ще помоля някой от двамата да ги представи на пленарната зала. Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Представям Ви последователно споменатите проекти за решения: „РЕШЕНИЕ за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на и чл. 15, ал. 1 и ал. 2, т. 20, и чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: В Решение на Народното събрание от 19 юни 2013 г. за избиране на Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика се правят следните изменения: заглавието на Решението и т. 1 от него думите „и парламентарна етика” се заличават.” Това е първият проект за решение.

Благодаря, господин Стоилов. Има ли желаещи да се изкажат по представения проект за решение? Припомням, че проектът за решение има своето основание в промените в правилника, които направихме през тази седмица.

Гласували 113 народни представители: за 104, против 9, въздържали се няма. Решението е прието. Заповядайте, господин Стоилов. Предполагам, ще докладвате промените в персоналния състав на тези комисии? За следващите комисии нека първо да докладвам двата проекта и след това да уточним предложенията за състава им, тъй като с оглед на направените промени трябва да стане и допълнително преразпределение на потенциалните участници в тези комисии. „РЕШЕНИЕ за избиране на Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 19, чл. 18 и чл. 19 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание 1. Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Партия „Атака”. 2. Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията.” Следва персоналният състав.

1. Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика се състои от 20 народни представители, от които 8 от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната група на Движението за права и свободи, 2 от Парламентарната група на Партия Избира председател на комисията, четирима заместник-председатели – по един от всички парламентарни групи, и членове на комисията.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Стоилов.

Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване Проекта на решение за избиране на Комисия по правата на човека и жалбите на гражданите. Гласували

Преминаваме към обсъждане и гласуване на Проекта за решение за избиране на Комисия по вероизповеданията и парламентарна етика. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по предложения законопроект? Няма. Подлагам на гласуване Проекта на решение за избиране на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика. Гласували

Изчаквам господин Янаки Стоилов и господин Камен Костадинов

Добре,

Предлагам да подложим на гласуване предложението за отлагане на разискванията по проектите за решения. След уточнение между трите парламентарни групи ще се върнем към тази точка от дневния ред. Моля, уважаеми колеги, гласувайте предложението за отлагане на разискванията по проектите за решения.

проектите за решения. Гласували 109 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 2. С това предложението е прието. Отложихме разискванията. След разглеждането на Законопроекта за изменение на Закона за младежта ще се върнем към тази точка от дневния ред.

Постъпили са два доклада по внесения от Министерския съвет законопроект –на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и на Комисията по образованието и науката. Предлагам да започнем с доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Кой ще представи доклада от името на комисията? Заповядайте, господин Монов.

председател, уважаеми господа народни представители! Позволете ми най-напред да направя процедурно предложение да бъде допусната в залата госпожа Мая Тодорова – заместник-министър на младежта и спорта. Колеги, нека да гласуваме направеното от господин Манов процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на децата, младежта и спорта госпожа Мая Тодорова.

На свое редовно заседание, проведено на 10 юли 2013 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за младежта, внесен от Министерския съвет На заседанието присъстваха госпожа Мая Тодорова – зам.- министър на младежта и спорта, и госпожа Надя Младенова – началник на кабинета на министъра на образованието и науката. Законопроектът беше представен от госпожа Мая Тодорова. Приемането на Закона за изменение на Закона за младежта се налага с оглед на извършените структурни промени с Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане на структурата на Министерския съвет на Република България, с което Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на образованието, младежта и науката са преобразувани съответно в Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката. Със законопроекта се цели привеждане на нормативната уредба в съответствие с цитираното решение, съгласно което министърът на младежта и спорта провежда националната политика за младежта и синхронизира българското законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с тази политика. Законопроектът създава нормативна уредба на обществените отношения в областта на младежта, свързани с осигуряване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие и участие на младите хора в обществения и икономическия живот и приобщаването им в процеса на управлението на местно, областно и национално ниво. В Заключителните разпоредби се предвижда изменение на всички действащи закони, които регламентират правомощията на министъра на младежта и спорта и на министъра на образованието и науката, както и функциите на управляваните от тях министерства.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 Благодаря Ви, господин Монов. Чухме доклада на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, представен от нейния председател. Сега да чуем доклада на Комисията по образованието и науката. Госпожа Ваня Добрева, заповядайте. ДОКЛАДЧИК Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 11 юли 2013 г., Комисията по образованието и науката, обсъди на първо гласуване, законопроект за изменение на Закона за младежта, № 302-01-5, внесен от Министерски съвет на 5 юли 2013 г. На заседанието присъства госпожа Мая Тодорова – зам.-министър на младежта и спорта. От името на вносителите, законопроектът и мотивите към него, бе представен от зам.-министър Мая Тодорова. Тя информира народните представители, че предложените изменения са във връзка с извършените структурни промени в Министерски съвет с Решение на Народното събрание на Република България от 29 май 2013 г. Целта на внесения законопроект е синхронизиране на действащата законова уредба с приетата нова структура на Министерския съвет. В компетентността на министъра на младежта и спорта се придават правомощията за ръководство, организация и контрол на изпълнение на политиката за младежта, както и взаимодействие с младежките организации. В Заключителните разпоредби се предвижда изменение на всички действащи закони, които регламентират правомощията на министъра на младежта и спорта и на министъра на образованието и науката, както и функциите на управляваните от тях министерства. Въз основа на обсъждането и проведеното гласуване с резултати „за” – 11 гласа, без „против” и „въздържали се”, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение на Закона за младежта, № 302-01-5, внесен от Министерски съвет на 5 юли 2013 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, госпожо Добрева. Желае ли госпожа Тодорова да представи законопроекта от името на Министерския съвет? съвет? Не. Или може би ще се изкажете, ако се наложи, в хода на дискусията. Уважаеми колеги, имате думата за изказвания по законопроекта.

Има ли желаещи да вземат отношение? Няма. Подлагам на гласуване внесения от Министерския съвет на 5 юли 2013 г. Законопроект за изменение на Закона за младежта – на първо четене. Гласували

четене. Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма. Законопроектът за изменение на Закона за младежта е приет на първо гласуване. Доколкото разбирам, необходимостта от неговото приемане беше във връзка с привеждане в съответствие на структурата на Министерството на младежта и спорта с Решението на Народното събрание за структурни промени в Министерския съвет и със законодателната база. Ще има ли предложение за скъсяване на срока за предложения между първо и второ гласуване? Благодаря, госпожо председател. От името на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлагам

Има ли обратно процедурно предложение – възражение срещу съкращаването на срока? Няма. Очевидно то се налага, тъй като законопроектът е изцяло технически и привежда в съответствие нормативната база със структурните промени в Министерския съвет и в Министерството на младежта и спорта. Така че, колеги, моля, гласувайте процедурното предложение.

Срокът за предложения между първо и второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за младежта ще изтече в понеделник, в 18,00 ч.

Приехме промени в три решения, които се отнасят до три парламентарни комисии. Сега предстои да направим корекция в персоналния състав на една от тях и да попълним състава на останалите две. Думата има господин Янаки Стоилов. Госпожо председател, в Комисията по правата на човека и жалбите следните членове от Парламентарната група на Коалиция за България: Георги Анастасов – и за заместник-председател, Георги Гьоков, Йорданка Йорданова, Маргарита Стоилова, Милка Христова, Станислав Владимиров и Тодор Радулов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи за Комисията по

Благодаря, господин Костадинов. Парламентарната група на Партия „Атака”. Господин Станилов, ще правите ли предложения? Това са предложенията за състава. Други предложения има ли?

Уважаеми колеги, ще има ли други корекции по персоналния състав на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите? Ще подложа на гласуване Ще подложа на гласуване предложенията за персонален състав

период в оперативен порядък Парламентарната група на Партия „Атака” и евентуално Парламентарната група на Партия ГЕРБ да направят свои предложения за състава на тази комисия. Преминаваме към персоналния състав на следващата комисия. Заповядайте, господин Стоилов. госпожи и господа народни представители, за Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика предлагаме Атанас Зафиров, Васил Антонов – и за заместник-председател, Емил Костадинов, Калин Милчев, Петър Мутафчиев, Пламен Желязков и Пламен Славов – за председател на комисията. От страна От страна на Парламентарната група на ГЕРБ имаше отказ те да оглавят тази комисия, ние предлагаме тя да бъде комплектована и затова предлагаме и председател на комисията. Благодаря. Благодаря, господин Стоилов. Заповядайте, господин Костадинов. Госпожо председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи предлагам за заместник-председател на Комисията по вероизповеданията и парламентарната етика господин Хюсеин Хафъзов, а останалите двама членове ще предложим през следващата седмица, тъй като в момента те са членове на други комисии. Ще предложим нарочно решение, с което се трансформира персоналния състав на още две комисии.

Господин Станилов няма да прави предложения. Уважаеми колеги, тогава подлагам на гласуване предложения персонален състав на комисията по начина, по който това беше направено от господин Янаки Стоилов и господин Камен Костадинов. Моля, режим на гласуване.

ще докладвате ли промени в Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси? ЯНАКИ с това се изчерпва обсъждането и гласуването по т. 13 от седмичната програма – Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание.

да чуем доклада на Правната комисия. Във връзка с възприетата практика от председателя на това Народно събрание господин Миков с нарочно гласуване да се допуска обсъждането на законопроекти и доклади в рамките на 24 часовия срок след приемането им от съответната комисия, моля, колеги, нека да гласуваме първо тази възможност. Има ли обратно предложение или някой, който да възразява срещу разглеждането на точката от седмичната програма?

Моля да гласуваме. Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма. С това предложението е прието. Моля господин Попов да представи доклада на Правната комисия. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 354-01-35 от 2 юли 2013 г., внесен от Михаил Миков и група народни представители На свое заседание, проведено на 11 юли 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 354-01-35 от 2 юли 2013 г.. На заседанието присъстваха: Соня Найденова – представляващ ВСС, Пенка Богданова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, Илия Ангелов – заместник-министър на правосъдието, Борислав Петков – директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, Ирена Борисова – главен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, и Атанаска Георгиева – директор дирекция

По обсъждания законопроект в Комисията по правни въпроси постъпиха становища от Висшия съдебен съвет, Върховна касационна прокуратура, Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”, в които се изразява принципна подкрепа за съдържащите се в него предложения и се предлагат конкретни бележки по отделни норми от проекта. Законопроектът беше представен от народния представител Явор Нотев, като един от вносителите. Проектът съдържа следните относително обособени групи предложения: - възстановяване на института на разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия (§ 10). Тези правила бяха отменени през 2010 г. с неясни аргументи и така отново и така отново се създаде възможност за надвишаване на разумния срок за разглеждане на делата, който Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е прогласила като основен принцип. Предложението за възстановяване на уредбата е насочено към преодоляване на този недостатък, както и към стимулиране на на събирането и проверката на доказателствата от разследващите органи в рамките на разумния срок по смисъла на Европейската конвенция; - в същия контекст, гарантиране на правата на гражданите, са и предложенията относно въвеждането на изрично изискване прокурорът да дава указания на разследващите органи само в писмена форма (§ 2) и обвързването с преклузивен срок за прокурора относно възможността за отмяна на постановлението за прекратяване; намаляване на продължителността на срока на задържането под стража и другите мерки за процесуална принуда (§ 1 и § 3 от проекта). Чрез това намаляване се цели да се създаде още една гаранция за правата на обвиняемия в наказателното производство, чрез която да се дисциплинират органите на досъдебното производство и да се препятстват

По този начин ще се преодолее противоречивата съдебна практика относно качеството на повереника в съдебното производство; - като следваща необходима стъпка за постигане на целите, с които бяха създадени особените производства – бързо производство и незабавно производство, проектът предлага да се въведе законово задължение за прокурора да се мотивира в случаите, когато при наличие на предпоставките за провеждане на производството по особените правила, то се образува като производство по общия ред Акцентът в хода на обсъждането се постави върху предложението за възстановяване на Глава 26 от Наказателно-процесуалния кодекс, която урежда възможността за разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия, ако в определен от кодекса срок, не е внесен обвинителен акт. Становищата на представителите на различните институции, които се изразиха в подкрепа на това законодателно решение, дават основание да се направи извод, че с че с отмяната на този институт през 2010 г. е било направено необосновано съществено отстъпление в стандартите на наказателното ни правораздаване. Като дискусионни се очертаха следните основни въпроси: какъв следва да е срокът, в който прокурорът трябва да изготви обвинителния акт, когато делото му е върнато от съда след образуване на производството по Глава 26 от Наказателно-процесуалния кодекс и как този срок кореспондира с общия срок за внасяне на обвинителен акт от прокурора след приключване на разследването. Главният прокурор, Висшият съдебен съвет и Министерството на вътрешните работи изразиха мнение, че продължителността на този срок трябва да се определи при съобразяване със срока по чл. 242, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс, за да се гарантира, че обвинителният акт ще бъде изготвен съобразно изискванията на кодекса въз основа на събраните по делото доказателства. Обърна се внимание, че забавянето на делата обикновено е по независещи от органите на досъдебното производство причини (необходимост от извършване на сложни експертизи, изпълнение на съдебни поръчки от други от други държави и други) и обичайно са по дела с фактическа и правна сложност; - целесъобразно ли е повереникът на гражданския ищец, гражданския ответник, частния тъжител или частния обвинител да придобие качеството „страна” в наказателното производство. Висшият съдебен съвет и представител на адвокатурата изразиха несъгласие с това предложение с аргументите, че такова е било неколкократно обсъждано и отхвърляно от законодателя, не се приема еднозначно и в теорията и не би следвало отново да се повдига същият спор, в който да се навеждат вече изразени аргументи. Приемането на законодателно решение с такова съдържание би създало и сериозни практически затруднения, тъй като ще наложи предоставяне на повереника процесуални права, идентични с тези на защитника. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс,

В същото време правя процедурно предложение – дебатът и гласуването по така представения Ви доклад и законопроект да бъдат отложени за другата седмица. Добре, господин Попов. Има ли обратно процедурно предложение? Предполагам, че следващата седмица вносителите господин Михаил Миков и господин Явор Нотев ще имат възможност да представят своя законопроект. Сред тях съм и аз, но няма как да взема отношение по темата. Колеги, да гласуваме предложението за отлагане на обсъжданията и гласуването по този изключително важен законопроект.

важен законопроект. Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма. С това предложението е прието. Моля останете в залата, защото междувременно от Парламентарната група на Партия „Атака” ми обърнаха внимание, че при предишното обсъждане на персоналните състави на комисиите има направени предложения за участие на Парламентарната група на Партия „Атака” в Комисията по вероизповеданията

така че, уважаеми колеги, ще направя предложенията, които са постъпили писмено за Комисията по вероизповеданията и парламентарната етика. писмено за Комисията по вероизповеданията и парламентарната етика. В предишно пленарно заседание при обсъждането на тази точка от дневния ред са направени предложения от Парламентарната група на Партия „Атака” за включване в персоналния състав на господин Кристиян Димитров и господин Павел Шопов, като предложението за господин Павел Шопов е за заместник-председател. Има ли изказвания по темата? Тогава подлагам на гласуване включването в състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарната етика на народните представители Кристиян Димитров и Павел Шопов от Парламентарната група на Партия „Атака”, като господин Павел Шопов е предложен за заместник-председател на комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма. С това предложението за попълване на персоналния състав на Комисията по вероизповеданията и парламентарната етика е прието. Това беше последната точка от седмичната програма. Обявявам почивка. Парламентарният контрол ще започне в 11,00 часа.